Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, drugo čitanje P.Z. br. 657 Prijedlog akta ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za useljeništvo. Predstavnik predlagatelja stiže svaki čas. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu o ovoj temi. Zaključujem raspravu. O zakonu ćemo glasovati kada se steknu za to uvjeti. **Šeks, Vladimir